Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije

da je na dnevnom redu Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju,

iz reda sudija i zamenik predsednika Visokog saveta sudstva i Nataša Đelić, šef odseka za statusna pitanja sudija visokog saveta sudstva.Primili sudstva.Primili ste Predlog odluke koji je podneo Visoki savet sudstva, kao i izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Želim samo još jednom da vas podsetim, da ćemo danas raditi do kraja ove tačke, da ćemo sutra nastaviti sa poslaničkim pitanjima i nakon toga će biti termin, odnosno Dan za glasanje.Da li predstavnik predlagača, Ivan Jovičić, želi reč? Izvolite. **Ivan Jovičić** Hvala predsedniče.Uvaženi predsedniče, poštovani narodni poslanici, pred vama je Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju a koju odluku je Visoki savet sudstva utvrdio na sednici dana 2.2.2021. godine.Visoki savet sudstva je oglasio izbor sudija za Privredni sud u Beogradu, Drugi osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Kragujevcu, Prekršajni sud u Kragujevcu i Prekršajni sud u Kruševcu.Pošto je Visoki savet sudstva formirao komisije za postupak predlaganja kandidata, te sproveo taj postupak u smislu provere stručnosti, sposobnosti i dostojnosti kandidata u skladu sa Zakonom o sudijama i Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na sudijsku funkciju i pribavio mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata, a sve u smislu člana 13. alineja 3. Zakona o visokom savetu sudstva, utvrdio Predlog odluke i predložio Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor 31. kandidata tako što se za Privredni sud u Beogradu predlažu za sudije: Danijela Milošević, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu, Borivoje Miljković, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu, Miloljub Mišković, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu, Danilo Grujičić, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu, Bojana Bojić Morara advokat, Advokatska komora Beograd, Sandra Marić, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu i Biljana Krstajić, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Beogradu.Za sudijsku funkciju u Drugom osnovnom sudu u Beogradu predlažu se: Vukadin Brajušković, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Milica Goravica korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Luka Pantelić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu, Jovana Živanović Stojić, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Nikola Đaković, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Ljiljana Ilić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Sanja Vujisić, šef Odseka za upravno pravo na Pravosudnoj akademiji.Za sudije na sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Kragujevcu Visoki savet sudstava je predložio: Jelenu Veljović, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Kragujevcu, Anđelo Đerasimović, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Kragujevcu, Marinu Miloradović, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Beogradu, Miloša Mirkovića, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Kragujevcu, Marinu Petrović, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Kragujevcu, Sonju Popovski Zaljevski, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Kragujevcu, Bojanu Simonović, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Kragujevcu, Marinu Luković, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Kragujevcu, Zoricu Jovanović, Milenu Marsenić Kun, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Kragujevcu, Jelenu Vujčić, korisnika početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Jelenu Tripković, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Kragujevcu, Dragana Hadžića, sudijskog pomoćnika u Apelacionom sudu u Kragujevcu, Tinu Gemaljević, sudijskog pomoćnika takođe u Apelacionom sudu u Kragujevcu.Na sudijsku funkciju Prekršajnom sudu u Kragujevcu predloženi su: Ivana Pavlović, sudijsko pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu, Katarina Janković, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji.Na kraju, za sudijsku funkciju u Prekršajnom sudu u Kruševcu, predložen je Jovica Vesić, inspektor, gradska uprava Grada Kruševca.Zahvaljujem se na pažnji. Ne preostaje mi ništa drugo, nego da vas pozovem da u danu za glasanje podržite sve predloge Visokog saveta sudstva. se.Da li izvestioci traže reč? (Ne.)Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Reč ima narodni poslanik i potpredsednik, Muamer Zukorlić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, imenovanje sudija jeste proceduralna stvar i verovatno bi bilo i nama narodnim poslanicima lakše da se tako postavimo da je to jedan birokratski postupak što bi nas na neki način oslobodilo truda pripremanja i održanja govora i diskusije na ovu temu. Iako je to proceduralna stvar nije moguće ignorisati ili zapostaviti važnost uopšteno imenovanja sudija, pa i važnost izbora i imenovanja svakog sudije posebno.Pogotovo kada se država i društvo nalaze u ambijentu u kome je veoma jasno da borba, a neću preterati ako kažem i rat sa organizovanim kriminalom i nasiljem koje izaziva taj kriminal nisu završeni. To nas dodatno obavezuje da se još odgovornije, pažljivije i preciznije pozabavimo onim državnim organima koji treba da budu i koji po svojoj definiciji, informacijskom rasporedu, ustavnoj i zakonskoj nadležnosti predstavljaju prvu liniju odbrane. Prvu liniju odbrane čoveka kao pojedinca, ali isto tako i odbrane celokupne zajednice, odnosno celokupnog društva i na koncu samog državnog poretka poretka koji ima ulogu osiguranja pune slobode prava i bezbednosti svakoga građanina ove zemlje.Zato ću u narednim minutima izneti stavove Stranke pravde i pomirenja i narodnih poslanika ove stranke, koji će svakako podržati izbor predloženih sudija sa uverenjem i poverenjem da je procedura do kraja do kraja ispoštovana, ali i to da će narodni poslanici koji dolaze iz mesta iz kojih su ove sudije predloženi dati i imati više informacija i obavestiti nas o njihovom pravom i stvarnom kvalitetu.Sudstvo, sektor pravde je jedan od stubova održanja zdravog društva i očuvanja sistema zaštite čoveka u individualnom i kolektivnom smislu. Iako jako puno govora na ovu temu nas dovodi u rizik ponavljanja, ponavljanje jeste dosadno ili može biti dosadno, ali kada su važne stvari u pitanju i važne teme onda ponavljanje, ma koliko moglo biti dosadno, ima ulogu naglaska ili fokusa na nešto što je od izuzetne ili posebne važnosti. Zato, rizikujući da budem od onih koji ponavljaju, ipak daću prednost značaju ove teme, tj. samog pravosuđa, a kontekstu i okviru koga sam napomenuo.Svakako, kao i inače, čovek može govoriti samo kompetentno i korektno o onome što zna i može svoje tvrdnje i ocene bazirati i iznositi na temelju onoga što mu je poznato i onoga u šta ima uvid. Moje iskustvo sa pravosuđem jeste u teoretskom smislu vezano za celokupni prostor države, ali je još značajnije na prostoru gde živim, tj. prostor Novog Pazara i Sandžaka.Postoji uvek rizik da dobre akcije koje sprovodi država, ako je u ovom slučaju to borba protiv organizovanog kriminala, kao i druge dobre akcije, uvek se najbolje realizuju u centru, uvek se najkvalitetnije izvrše i primene u samom centru, odnosno u glavnom gradu. To je inače priroda delovanja svake energije. Tamo gde se ta energija pokreće ona je tu najjača i to je neki epicentar energije. Međutim, kako se odmičemo od tog centra, onda ta energija tim cikličnim krugovima slabi. Zato, ako pogledate i ekonomsko-razvojni aspekt i druge aspekte ovog društva, uređenja i unapređenja državnog sistema, vi ćete skoro u pravilu naći zapravo efekte te zakonitosti uticaja i delovanja energije.Tako da, što ste dalje od Beograda najčešće ćete naći više problema, više nedostataka, više propusta. Zato je smisao postojanja ove Skupštine u strukturi narodnih poslanika koji dolaze sa svih strana, da zapravo mi, ukoliko želimo izneti naša zaduženja, odnosno imati punu odgovornost i obaviti posao narodnog poslanika, treba da dokinemo onu praksu koja je, nažalost, bar kada je kraj iz koga dolazim u pitanju, bila da se narodni poslanici koje izabere Novi Pazar ili Sandžak ili neki drugi deo, periferni deo ove zemlje, da dok se biraju, odnosno dok su u kampanji govore kako će oni biti narodni predstavnici, međutim, kada dođu u Beograd, posle nekoliko meseci, ne više, oni najčešće postanu predstavnici Beograda u tom kraju. Zaborave pravac iz koga su došli, da treba da predstavljaju svoj narod u Beogradu, odnosno svoj narod i birače u Narodnoj skupštini, a ne Narodnu skupštinu ili Beograd kao neki opšti pojam u svome kraju.Dakle, kraju.Dakle, naše insistiranje i delovanje Strane pravde i pomirenja jeste da zapravo ukinemo takvu praksu i celokupno delovanje koje smo imali u prethodnom mandatu i ovom sada jeste zapravo na tom smeru. Svakako da bismo održali taj kurs i da bi u tome bili dosledni, potrebno je pratiti šta se dešava na tim područjima, zapravo biti glas tog naroda, odnosno građana, a i prenositi pravu dijagnozu tog stanja.U tom kontekstu, ja neću odustati, ma koliko neke teme ovde ne bile eksplicitno aktuelne, ma koliko se suočavali sa time da neke velike teme otpušu ili stave u sjenu neke teme koje dolaze sa periferije ove države, ali ja neću biti miran i neću se pomiriti sa tim da da samo mojoj deci bude dobro. Između ostalog, jedan od mojih ličnih motiva, podeliću to sa javnošću, da uđem u politiku je to. Hvala Bogu, imao sam takav društveno socijalni status da sam mogao biti sebičan i ostati van politike i dati samo svojoj deci deci ambijent sigurnosti i ambijent prosperiteta, ali moje verovanje i moje uverenje je da ne može samo vaša porodica biti sretna i dobro ukoliko je vaše okruženje nesretno i loše.Nisam se mogao pomiriti sa tim što sam svojim očima gledao da narko diler ispred škole diluje drogu, a da policajac školski okreće glavu i da ga ne vidi dok diluje drogu. Dakle, ja nisam mogao ignorisati ignorisati taj prizor u svome gradu i reći - odoh ja da napravim visoke zidine dvorišta moje kuće i da se posvetim svojoj deci i da svoju energiju njima podredim, baš me briga šta je sa tom sirotinjom izvan zidina moga dvorišta. sami etimološki osnov pojma sreća je od sresti se, susresti se. Znači, sreća nije nešto što se može posesivno posedovati, držati samo za sebe, ona se ostvaruje samo u susretu sa drugim.Zato, čovek kada se raduje i kada se veseli, kada ima neke porodične povode za radost, ne može sam da se raduje, ne može da se zatvori u svojoj kući i da se sam raduje. Onaj ko se sam raduje više liči na

ili primarno ostvariti za većinu, barem onih koji hoće da normalno žive i rade i da se trude, ili je neće biti. U tom pogledu, mi ne možemo ostati na tome da se zadovoljimo sopstvenim statusom i sopstvenom srećom i sopstvenim stanjem.Da bi zapravo počeli menjati ovo stanje jeste dobro što imamo velike akcije i to je obećavajuće protiv organizovanog kriminala, i podržavam sami vrh države i celokupni bezbednosni sistem koji se odlučio ovaj put, hvala Bogu, da bude brži od onoga što se desilo 2003. godine, dakle, da ne pusti da organizovani kriminal pomisli da je jači od države, pa da oni krenu u napad što je bila greška državne vlasti 2003. godine.Sada pametnije delovanje i to da je državni sistem bio pametniji i brži i da je potez ispred organizovanog kriminala, što svedoči ovaj obračun koga posmatramo, koga bodrimo i sa očekivanjima da se neće polovično okončati već da će se ići do kraja, jer kriminal je kao bolest kao maligna bolest. Ukoliko kancer samo načnete, ukoliko ga delimično odsečete i odstranite onda vi niste ništa uradili, naprotiv vi ste ga samo probudili.Zato bodrimo sami vrh države i nadležne organe da do kraja idu u obračun sa organizovanim kriminalom, a evo, bar ono što nam je dostupno iz sredstava javnog informisanja da se potvrđuje ono što sam personalno, a i moje kolege govorile tokom proteklog mandata o sprezi, dakle, kriminala i državnih organa.Dakle, evo sada se to i potvrđuje i svakako da je jako važno ići do kraja u tom obračunu, ne samo u pogledu samih aktera tog kriminala ili nosioca organizovanog kriminala, već i njihovih jataka, odnosno onih koji zapravo su njih štitili iz celokupnog sistema bilo da je to policija, bilo da je to pravosuđe, bilo da je to Tužilaštvo.Pogrešno bi bilo reći da se samo govori o policiji. Verovatno je policija ta koja je bila najinteresantnija i ona je prva linija ili prvi kontakt kriminalca sa državnim organima.Ali, kada se radi o visoko sofisticiranom kriminalu onda bi bilo jako naivno reći da se to sve zadržalo samo na nivou policijskih službenika i policijskih funkcionera. Ne, zasigurno. Tu mogu da posvedočim iz kraja iz koga dolazim da je njihov uticaj i na pravosuđe veoma snažan.Ponoviću rečenicu koju sam u ovom časnom Domu izgovorio mnogo puta - u Novom Pazaru se tačno zna koja kriminalna grupa ima kojeg sudiju, tačno se zna koji advokati su ne samo branioci svojih klijenata već direktne linije prema korumpiranim sudijama.

dela.Dakle, ovo je istina koju znaju skoro svi građani Novoga Pazara i nema smisla na taj način ružno predstavljati državu i slati poruku kako običan građanin te informacije sve ima, a nadležne službe policije i službe bezbednosti ili službe nadzora inspekcije nad radom sudija ne znaju.Prema znaju.Prema tome, ono što apelujem i na šta insistiram jeste da se na ovoj novoj, da kažem, ofanzivi na organizovani kriminal ne sme stati na grad Beograd i na neke veće gradove centralne Srbije, već da je neophodno ići do kraja.Pogotovo, prostori koji se oslanjaju na granične i administrativne prelaze oni su dodatno interesantni i zanimljivi predstavljaju ambijent za blistanje organizovanog kriminala.Dakle, onog trenutka, kada presečete tu pupčanu vrpcu između kriminalaca i sudija, između kriminalaca i tužilaca, između kriminalaca i policajaca mogu da budu ne znam kakve bande, koliko moćni personalno njihova moć će da se istopi. Sva njihova moć je u njihovoj sprezi sa politikom, sa policijom, sa Tužilaštvom i sa pravosuđem.Mnogo nam podataka dolazi, da čak policija na koju se najčešće i najpre napadne uglavnom pokreće krivične postupke za određene kriminalne aktivnosti bilo da su u pitanju tipični kriminalci, bilo da su u pitanju određeni lokalni političari koji se kabadahijski i kriminalno ponašaju.

koje je policija procesuirala prepune kada su u pitanju i lokalni sudovi, odnosno osnovni sudovi, kada su u pitanju i viši sudovi, Viši sud u Novom Pazaru, ali isto tako kada je u pitanju i taj Poseban sud za organizovani kriminal u Kraljevu koji najčešće stoji u zaštitu ili je neaktivno, pasivno se ponaša u pogledu procesuiranja određenih važnih predmeta koji se tiče ozbiljnog kriminala na na prostoru Sandžaka, odnosno na prostoru Novog Pazara.Ono što država i njen aparat ne smeju da dozvole jeste da to postane normalno. Ne smemo dozvoliti da to što je jedna tačka udaljena od Beograda 200 ili 300 kilometara da to bude hladovina iza kriminala, sa jedne strane, ali isto tako i za određene državne činovnike, bili oni sudije, policajci i tužioci ili nosioci neke druge aktivnosti da zapravo to iskoriste za svoje sudelovanje u određenom kriminalu.Ono što takođe jeste važno kako bismo imali puno poverenje i kvalitet u pogledu i pravosuđa i tužilaštva jeste poseban senzibilitet koga država treba da ima, opet u skladu sa Ustavom i zakonom tamo gde imamo nacionalno i etnički mešovite sredine.Zato, moram da podsetim, apelujem i pozovem, po ko zna koji put da država i nadležni organi izvrše ono što je zakonska obaveza, a to je balans etničke strukture u pravosuđu i tužilaštvu. Mi ga još nemamo, on je i dalje i te kako na štetu Bošnjaka.Naravno, ja ovde nikada ne bih dao prednost etničkoj pripadnosti u odnosu na kvalitet, u odnosu na kompetencije, ali mi moramo i o tome voditi računa, barem približno, pa ako negde imamo u jednom sudu ili tužilaštvu da je brojka u korist jedne etničke zajednice.Neka bude u drugom malo drugačije, pa da imamo neki generalni pristup takav da se šalje slika da je u pitanju odnos koji želimo da pravično gajimo, a svakako da bismo imali kompetencije potrebno je da vodimo računa i o samom školovanju i podizanju tih kadrova.Hvala. Zahvaljujem se potpredsedniku Narodne skupštine, dr Muameru Zukorliću, ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Stranka pravde i pomirenja - Ujedinjena seljačka narodni poslanici, ja bih vas podsetila bez toga da ulazim u sadržaj diskusije da je na dnevnom redu Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, da imamo 31 kandidata za pet sudova, uvažavajući u potpunosti širokost demokratije i vaše poruke i diskusije, molim vas da vaše diskusije ipak prilagodite dnevnom redu i da se razgovara i o samim kandidatima, da bi izbegli upravo reklamiranje Poslovnika, da se ne držimo dnevnog reda.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč

Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, uvaženi zameniče predsednika Visokog saveta sudstva, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, danas raspravljamo o Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i to za Privredni i Drugi osnovni sud u Beogradu, Osnovni i Prekršajni sud u Kragujevcu i Prekršajni sud u Kruševcu.Mi smo pre nekih mesec dana već razmatrali neke predloge odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i ja u tom smislu delim identično mišljenje koje sam i tada iznela, ali kako se ne bih ponavljala u tom smislu želim da kažem da za početak ovim predlozima odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u suštini pokazujemo jasnu nameru i volju da se poveća broj sudija, a kako bi se obezbedila i ravnomerna raspoređenost predmeta, sudijama olakšao posao i na kraju ispoštovalo jedno od osnovnih na kojima se zasniva suđenje i pravosuđe, a to je načelo suđenja u razumnom roku.Mi iz Predloga odluke, koja je podneta od strane Visokog saveta sudstva, ne možemo mnogo toga zaključiti kada pogledamo biografije onih koje danas biramo, osim da se radi o mladim ljudima koji su svoje kvalitete i posvećenost pokazali u dosadašnjem radu i ja uopšte ne sumnjam u to da će njihova kompetentnost biti baš onakva kakvom je očekujemo. Prosto, očekuje se da će njihova buduća predanost radu biti na odgovarajućem nivou.Baš zato što se radi o sudijama koji se biraju prvi put na sudijsku funkciju mislim da upravo danas, sada i ovde moramo izneti sve one izazove koji ih čekaju, odnosno koji stoje pred njima u nadi da će ih oni u svom budućem radu sa puno entuzijazma i primeniti, odnosno pokušati da iz prevaziđu.Rukovodeći se izrekom – slušaj učitelja, ali ne idi za njim, pre svega očekujem da će buduće sudije znati da prepoznaju nedostatke pravosuđa i da će se za njihovo otklanjanje boriti baš onako kao što su se borili da danas budu na spisku onih koje biramo, odnosno o kojima raspravljamo, pa eto neka prvi korak ka tom cilju bude modernizacija sudstva kroz neka kreativna normativna i organizaciona rešenja, pošto po biografijama vidimo da se radi o mladim ljudima koji, izborom po prvi put na ovu funkciju, mogu, u suštini, da u punom kapacitetu pokrenu pitanje modernizacije sudstva, posebno imajući u vidu to da pripadaju generaciji kojoj su savremene tehnologije i te kako bliske.Dalje, još jedna od stvari na koju bih im skrenula pažnju jeste otvaranje ka javnosti. Transparentan rad sudija je jedini odgovor na visoki stepen kompleksnosti ove materije i ona u suštini stvara jednu potpuno drugačiju sliku sudstva, ukoliko ta transparentnost bude na odgovarajućem zadovoljavajućem nivou.Dosta čujemo i dosta se o tome raspravlja, o skraćivanju dužine trajanja postupaka i smanjenje ukupnog broja nerešenih predmeta. Mislim da je u tom smislu već pokrenuto dosta toga i da će se ti predmeti rešiti na način na koji to dinamika dozvoljava, pa eto neka nastave u govorimo o privrednim sudovima, s obzirom na to da se sudije biraju na ova mesta, imajući u vidu okolnost da se broj predmeta koji se rešavaju pred Privrednim sudom povećava iz godine u godinu čak u proseku od oko 30% , 30% iz godine imamo povećanje broja predmeta u Privrednom sudu, kao i činjenicu da svaki sudija ovog suda mesečno reši blizu 80 slučajeva, složićete se da to nije mali broj, izlišno je govoriti o potrebi povećanja broja sudija se tiče prekršajnih sudova, prosečan broj rešenih predmeta po sudiji Prekršajnog suda iznosi 55 na mesečnom nivou i, analizirajući rad prekršajnih sudova u Srbiji, najopterećeniji su prekršajni sudovi u Sremskoj Mitrovici, Jagodini i Subotici, dok je u proseku najveći broj predmeta na mesečnom nivou rešen u Senti i u Beogradu.Prekršajne sudove treba ohrabriti da razmotre primenu postojećih rešenja, jer se vrlo često pokazalo da rešenja koja se primenjuju pred nekim drugim sudovima, uz određena prilagođavanja, faktički mogu biti primenjena i prilikom odlučivanja od strane prekršajnih sudova i tako bismo došli do jedne ujednačene prakse u rešavanju nekih svakodnevnih problema u radu i poboljšala bi se uopšte efikasnost u postupanju prekršajnih sudova.Kako se većina građana, složićete se sa mnom, u svom životu jedino i suočava sa prekršajnim sudovima, uspešnost funkcionisanja ovih sudova ima često odlučujući uticaj na stvaranje opšte slike o stanju u sudstvu. U dosadašnjoj praksi prekršajnih sudova kao najčešći problemi

veoma negativno utiče na trajanje postupaka i dovodi do zastarelosti prekršajnih gonjenja ili izvršenja prekršajnih sankcija.Recimo, ja ću navesti jedan dobar primer, kada je reč o prevazilaženju problema u vezi sa dostavljanjem. Prekršajni sud u Novom Pazaru već nekoliko godina unazad svakog januara obnavlja svoj ugovorni odnos sa Omladinskom zadrugom i to tako što za poslove dostave u gradskim naseljima na teritoriji opštine angažuju kurirsku službu. Time je značajno poboljšanja uspešnost dostave uz istovremeno smanjenje troškova za ovu svrhu.Odeljenje ekspedicije Prekršajnog suda predaje poštu angažovanim kuririma od kojih je svaki zadužen za određeni deo grada. Naravno, svi oni su obučeni za obavljanje ovih poslova kako bi se sve odvijalo u skladu sa zakonom i tu za sada nema problema u funkcionisanju. Eto jednog dobrog primera koji možda možemo primeniti i u ostalim gradovima kako bismo poboljšali efikasnost u onim sferama u kojima je ona potrebna.Na kraju imam samo jednu poruku sudijama čiji ćemo izbor, nadam se, podržati u danu za glasanje. Nema tog propisa i institucije koji će vam obezbediti nezavisnost, samostalnost i nepristrasnost ako vi samo niste takvi. Od vas se očekuje da snagom svog karaktera i savesti, jer savest je najbolji je najbolji drug pravdi, sami obezbediti i svoju nezavisnost, samostalnost, nepristrasnost i stručnost.Još nešto, veoma je važno da budete sudije i van suda i van sudnice. Dajte svoj doprinos unapređenju pravosuđa, počev od ovog trenutka, odnosno od trenutka vašeg izbora. Raspravite sporna pitanja, ujednačite sudsku praksu i primenite zauzete stavove i sigurna sam da rezultati vašeg rada neće izostati, a mi ćemo biti ponosni što smo za vas glasali, odnosno što smo opravdali vaš izbor. Hvala. Zahvaljujem se ovlašćenoj predstavnici poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije.Sledeći je predsednik poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije Đorđe Milićević.Izvolite. Zahvaljujem, gospođo Elvira Kovač.Uvaženo predsedništvo, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, ja nisam nisam pravnik i verovatno da je danas tu moj uvaženi kolega Toma Fila, koji je odsutan iz opravdanih razloga, on bi kvalifikovanije i stručnije govorio na ovu temu. Siguran sam da će i moj kolega uvaženi kolega prof. dr Aleksandar Martinović, koji je vrstan pravnik, govoriti o ovoj temi, ali ja ću pokušati da govorim iz jednog drugog ugla i sa jednog drugog aspekta, kao neko ko je narodni poslanik, ko je legitimno izabran predstavnik građana, znate, parlament je glas naroda, a mi smo predstavnici građana i šta je to što građani očekuju od srpskog pravosuđa, šta je to što građani u Srbiji očekuju od sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i šta je to što uopšte očekuju od celokupnog pravosuđa. Naravno, kada kažem – celokupno pravosuđe, mislim i na Visoki savet sudstva.Moje izlaganje će biti nešto drugačije naspram ostalih, jer želim da napravim jednu retrospektivu urušavanja pravosuđa u Srbiji u periodu od 2000. do 2012. godine. Mislim da je to jako važno i da svi treba da se toga podsetimo iz jednog prostog razloga, da napravimo jednu paralelu kako danas biramo sudije prvi put na sudijsku funkciju, a kako su sudije birane nekada.Dakle, najpre želim da kažem da je jasna procedura za izbor sudija. Dakle, procedura izbora sudija utvrđena je Zakonom o sudijama, a u skladu sa Ustavom, Zakonom o sudijama donet je 2008. godine. Dve godine nakon donošenja Ustava menjan je više puta. Ustavom iz 2006. godine utvrđeno je da je sudijska funkcija stalna, ukinut je reizbor sudija, osim kod sudija koji se prvi put biraju, čiji mandat traje tri godine.Narodna skupština vrši izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Visoki savet sudstva bira sudije na stalnu sudijsku funkciju, ukoliko po isteku od tri godine pokažu tražene rezultate. Narodna skupština vrši izbor i predsednika sudova, uključujući i predsednika Vrhovnog kasacionog suda, na predlog Visokog saveta sudstva. Predsednici se biraju iz redova sudija koji su na stalnoj sudijskog funkciji.Takođe, u skladu sa Zakonom o sudijama, broj sudija za svaki sud, osnovni, prekršajni, viši, utvrđuje Visoki savet sudstva. Na osnovu iskazane potrebe za popunom mesta, sudija Visokog saveta sudstva, oba objavljuju oglas sa uslovima i rokovima za prijavu, ovo naglašavam posebno, obzirom da ću ono govoriti kasnije, dakle, sa uslovima i rokovima za prijavu, vrlo precizno i jasno definisano. Oglas se objavljuje u „Službenom glasniku“ i drugim sredstvima oglašavanja, na osnovu prijava pre predlaganja, sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Visoki savet obavlja razgovor. Opet naglašavam, Visoki savet sudstva obavlja razgovor. Reći ću vam zašto je to važno. Nakon toga Visoki savet formira predlog kandidata za svaki sud za koji je raspisan oglas.Kada su pitanju sudije koje se prvi put biraju, Visoki savet sudstva svoj predlog upućuje Narodnoj skupštini u formi predloga odluke, Narodna skupština, kao danas, vrši izbor sudija koji se prvi put biraju, pri čemu predlog Visokog saveta sudstva razmatra, naravno, nadležni skupštinski odbor, Odbor za pravosuđe i on upućuje Narodnoj skupštini predlog odluke o izboru sudija. I nadležni odbor i nadležna skupština mogu da ospore nekog kandidata ukoliko ocene da on ne ispunjava sve uslove, posebno u pogledu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata. Dakle, vrlo jasno i precizno definisana procedura.Nisam pravnik, pa sam iščitao.

Danas govorimo o onima koji se biraju prvi put na sudijsku funkciju.Znate, kada neko kaže da je pravda spora, ali dostižna, to sagledavam kao građanin, pre svega, kao narodni poslanik, kao predstavnik građana, da kažem, kao krajnju ideju. Ali, suštinski, mišljenje poslaničke grupe SPS je da pravda mora da bude brza i efikasna.Dakle, danas govorimo o sudijama koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i želim samo da kažem da je najvažnije da ovo nije partijsko biranje, u partijskoj državi, kao što se nekada činilo.To su nekada, podsetiću vas, činili lokalni odbori za pravosuđe određenih stranaka van uobičajenih proveravanja. Da bih vam to ilustrovao kako je izgledalo,

Vrlo interesantno kako se predlažu sudije i kako se predlažu tužioci. Potpis i pečat predstavnika jedne političke stranke sa jedne strane, a potpis predsednika opštine i pečat opštine sa druge strane.Neću govoriti o ljudima, ne bi imalo smisla, ali ću vam reći, recimo, šta stoji u tom dopisu. Između ostalog, za jednog kandidata kažu ovako predsednik suda od 2000. godine, lomio se između DS i DSS, prevagnuo trenutni interes, te se smatra DSS-ovcem, u principu, pošten, ali nekomunikativan i nepreduzimljiv, zaslužuje šansu.Za šansu.Za sledećeg kandidata se kaže – simpatizer, supruga član DS, pošten, vredan, sa strane gledano nekorumpiran, desetak godina unazad pruža svu pravnu pomoć DS-u, verovatno najbolji u sudu, ambiciozan, zaslužuje da napreduje, zainteresovan za apelacionog sudiju, nesporan.Za sledećeg kandidata kažu – povučen, miran, vredan, verovatno pošten, iskusan, simpatizer, nezainteresovan za politiku, bivši socijalista, sarađivao bez pogovora, nesporan opet. Kažu za sledećeg – neukaljan, nekompromitovan, verovatno pošten, druželjubiv, uvek spreman na saradnju, apolitičan, simpatizer, nesporan.Onda kažu za sledećeg kandidata – mirna, pravedna, povučena, poštena, apolitična, jedina mana suprug bivši predsednik JUL-a, sada apolitičan, direktor elektrodistribucije u toj opštini, nespornih sudskih kvaliteta.Sledeći kvaliteta.Sledeći kandidat – trenutno izvršni sudija, ne brani interese društva, korumpirana, gramziva supruga advokat, rade tu i tu, zlo za sudstvo. To su kvalifikacije na osnovu kojih su birane sudije.Sledeći – nestručan, osoba bez ugleda, verovatno korumpiran i to i za sitnije poslove, zalutao među sudije, radikalno raspoložen. Pa kažu za sledećeg – predsednik suda do 2000. godine, okoreli neprijatelj DS, zbog smene, neprincipijelan, koruptivan, usiljen, danas radi radi tu i tu, presuđivao od 1996. godine kao predsednik Veća izbornu krađu u toj opštini, pred penzijom, nesporno negativan.Onda na kraju za jednog kažu - izvršni sudija bez autoriteta, pošten, ali neupotrebljiv zbog alkohola, i sam se nada penziji.E, tako su predlagali sudije na sudijske funkcije.Ima ovde i dva tužioca koje su predlagali. Za tužioce kažu - pošten, vredan, sa strane posmatrano nekorumpiran, stručan, iskusan, dugogodišnji simpatizer DS, odbacivao sve krivične prijave prema funkcionerima opštinskog odbora DS iz te opštine, sin član, zaslužuje pažnju i šansu za napredovanje, zainteresovan za zamenika apelacionog tužioca ili starešine Višeg tužilaštva.Sledeći – zamenik opštinskog javnog tužioca, simpatizer stranke, sigurni glas, pošten, nekorumpiran, nedovoljno preduzimljiv, u senci tužioca, upotrebljiv, nesporan za zamenika osnovnog tužioca u Leskovcu.To su preporuke na osnovu kojih je neko biran za sudiju, a neko biran za tužioca, a te preporuke daju predsednici lokalnih odbora zajedno sa potpisom predsednika opština.Zato kažem da je važno da danas kada govorimo o sudijama koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, da se ne biraju u partijskoj državi po partijskoj pripadnosti.Međutim, sunovrat srpskog pravosuđa, ja sam o tome već govorio i ponoviću to i danas, kreće najpre proglašavanjem pobede na predsedničkim izborima 2000. godine, koja nije ostvarena u prvom krugu, jer politički proces nije završen. Jel neko za to odgovarao?Sledeće, nastavlja se 5. oktobra i paljenjem Skupštine, iz Gradskog sekretarijata unutrašnjih poslova Stari grad, tada nestaje 200 komada oružja. Da li je neko odgovarao?

i Haškom tribunalu isporučen predsednik države Slobodan Milošević. Da li je i na osnovu čega predsednik izveden iz pritvorske jedinice?Sada taj koji je bio zadužen da vodi računa o toj pritvorskoj jedinici, a to je tamo neki gospodin Blanuša, piše neke knjige. Ne treba on da piše knjige, nego da snosi odgovornost, kako je mogao da dopusti da izađe neko iz pritvorske jedinice bez dokumentacije koju sam pomenuo.Država koja je dozvolila da premijer bude ne ubijen nego streljan i nikada nije došlo do političke pozadine niti do svih učesnika u ubistvu, potom vanredno stanje, protivustavno, lišena su slobode lica koja su se ne samo bavila kriminalom već su bili i politički nepodobni, korišćeni podaci iz „Bele knjige“, čak su postojali razrezi – ko više uhapsi, taj je uspešniji, postavlja se pitanje da li je ova akcija plod odluke države ili je ova akcija plod odluke jedne druge akcije koja nosi naziv –

a od 2000. godine podzemlje kontroliše državu. Onda sledi ta „uspešna“, nazovite reforma srpskog pravosuđa, u kojoj od 3.000 sudija 900 ostaje bez posla.Sve ovo govorim iz jednog prostog razloga, da bih ukazao da je pred vama, da je pred srpskim pravosuđem, kad kažem srpskim pravosuđem mislim na Visoki savet sudstva, mislim na one koje danas biramo prvi put na sudijsku funkciju, ozbiljan i važan posao. Mreža sudova je bila totalno pogrešna, nije bila prilagođena pravnom sistemu i u potpunosti devalvirala prethodnu mrežu sudova koja se u organizacionom smislu pokazala kao

sudova.Sistem Vrhovnog kasacionog suda i Apelacionog suda, po našem mišljenju, nije konzistentan. Vrhovni kasacioni sud koji je najviši ne sudi, izuzetno postupa, dođe nekako kao savetodavni sud. Sa druge strane, Apelacioni, koji nije rangiran, koji meritorno postupa, a svaki od tih sudova formira sudsku praksu i naravno da postoje posledice – nesklad u nadležnostima i funkcijama, sistemski loša mreža sudova, prekinut kontinuitet napredovanja kroz prethodnu karijeru, kroz čudne reforme – mnogi koji nisu zaslužili su napredovali, devalvirano je ono ono što je suštinski najvažnije ne samo za pravosuđe već za svaku oblast društva u Srbiji, a to je znanje i iskustvo, razoren sistem, pravna tradicija, veoma dobri sudovi. Nakon mreže i kadrova, lako je bilo i kreirati sudske postupke, nažalost.Krenulo se sa izmenama i dopunama zakona i to je bilo, po našem mišljenju, jedna puka imitacija modela anglosaksonskog prava, koji nisu mogli biti primenjivi u našoj zemlji. Napravljen zakonski surogat koji su imali mnoge manjkavosti – nema objektivnosti i nema neutralnosti u postupcima.Sve ovo sam naveo iz jednog prostog razloga, jer želimo kao poslanička grupa da ukažemo da je pred vama zaista ozbiljan, odgovoran, važan i značajan posao za čitavo društvo, da bi se građani Srbije, pre svega, osećali sigurno.Mi ćemo, naravno, podržati predlog o kome danas govorimo, to apsolutno nije sporno, jer je taj predlog prošao jedan sistem, jednu proceduru koja je jasno i precizno definisana. Takođe očekujemo da u periodu koji je pred nama otklonimo sve one nedostatke i manjkavosti koje su učinjene tokom prethodnog vremenskog perioda. Zahvaljujem.

Zahvaljujem predsedavajući što ste mi dali reč.Uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i na samom početku ja bih želela da se obratim kandidatima ne samo za sudije koje biramo na ovoj sednici, već uopšte kandidatima za sudije, za javne tužioce, za predsednike sudova, jer je Narodna skupština nadležna za njihov izbor i uopšte želim da se obratim i svima onima koji čine pravosuđe u našoj zemlji.Morate biti svesni, kada pristanete da budete kandidat za ovakve funkcije, da morate poštovati principe koji važe u obavljanju tih delatnosti, da morate, pre svega, poštovati zakone i da budete sigurni da ćete moći da obezbedite nezavisnost, nepristrasnost u svom radu i da možete da stanete iza presuda koje se donose u ime naroda a ne u ime političke partije ili u ime bilo koga ko vas je za tu funkciju delegirao.Postoje razlozi zbog kojih ja na ovakav način započinjem današnje obraćanje. Ti razlozi su svakako smešteni u period do 2012. godine, kada je odgovornost za vršenje vlasti bila na DS i na svima onima koji su je sada napustili i osnovali razne saveze i nove partije, jer se peru od grešaka i malverzacija koje su činili.Naime, reforma koju je sprovela DS 2009. godine podseća nas na loš odnos prema vladavini prava kod nas, na to koliko su nebitni i šikanirani bili nosioci pravosudnih funkcija koji nisu želeli da svoje funkcije stave pod kontrolu te stranke pa su razrešavani i terani iz sudova kao najveće neznalice, samo iz razloga jer nisu bili poslušni poslušni i na period u kome je sudska vlast stavljena apsolutno pod šapu politike, što je sve izazvalo velike posledice u našem pravnom sistemu, ali i troškove koje su snosili na kraju građani Srbije.Demokratska stranka je vršila vlast isključivo preko svojih odbora širom Srbije, na kojima su se donosile odluke koje treba da donose državni organi. Dakle, na stranačkim odborima koji su na svojim sednicama birali čak i sudije i tužioce po političkoj podobnosti.

To je samo jedna u nizu zloupotreba koje su činili stranački funkcioneri DS. Naravno, sastavni deo tog zapisnika jeste bio i spisak politički podobnih kandidata za sudije i tužioce koji su ocenjivani sa poslušan član stranke, podoban da bude sudija itd.Drago mi je što je moj kolega, šef poslaničke grupe SPS, Đorđe Milićević i pokazao taj dokument danas, da građani Srbije vide na koji način je vlast do 2012. godine zapravo uređivala pravosuđe koristeći se političkim uticajem i nizom zloupotreba. Mogu i da mu se zahvalim što nije čitao imena, jer je dovoljno bio uljudan da ta imena ne pročita. Vidite, ja sam i u prošlom mandatu često govorila i o imenima baš zbog toga da bi građani Srbije sa tim bili upoznati i zbog toga da vidimo da li će ih biti sramota što su se na takav način odnosili prema srpskom pravosuđu.Ništa drugačije, naravno, nije bilo ni u Nišu, ni u drugim gradovima koji su posle sprovedene tzv. reforme pravosuđa ostali bez kvalitetnog sudijskog i tužilačkog kadra u sudovima u kojima su građani bili prepušteni presuđivanju u skladu sa partijskim nalozima, sa partijskim instrukcijama, pa ko je član stranke i našao vezu presuđeno je u njegovu korist, a ko nije nikom ništa, jer su tada pravičnost i pravda zavisili isključivo od politike DS.Prema tome, svaki put kada govorimo o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, smatram da je jako važno da ih podsetimo na vreme koje nije bilo dobro za naše pravosuđe, na obaveze koje će oni preuzeti na sebe prilikom preuzimanja tih funkcija, a koje se tiču obezbeđivanja, naravno, bezuslovne primene zakona, pravičnosti, jednakosti građana pred pravdom, efikasnosti u radu, a naročito izbegavanja uticaja politike, zakonodavne i izvršne vlasti, na sudsku vlast i na to kako će i u čiju korist donositi presude, jer ponavljam, oni presude iza kojih treba da stoje sutradan donose u ime naroda.Ta bahatost vlasti do 2012. godine i taj beskrupulozan uticaj na pravosuđe, a sećamo se da ni u drugim oblastima nije bilo drugačije, podseća nas na to kako ne treba raditi, jer pamtimo trgovinu političkim uticajem, pamtimo brojne afere, pronevere, malverzacije, sporne privatizacije i sve ono što je Srbiju unazadilo i narušilo joj kredibilitet i ugled u Svetu.Sada ti ostaci Demokratske stranke u vidu Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Bojana Pajtića, Borka Stefanovića, Vuka Jeremića nastavljaju da kroz druge, uglavnom okupljene stranke, saveze ili pokrete srozavaju ugled Srbije i pri tom, naravno, jako želeći da se vrate na vlast kako bi nastavili tamo gde su stali, a nama iz SNS najavljuju osvetu koja neretko ima oblik i fizičkog obračunavanja.Vlast 2000. godine do 2012. godine je na sistemski način pljačkala sopstveni narod kroz pljačkaške privatizacije i zbog naravno mnogo funkcionera koji su zloupotrebljavali svoje položaje na taj način što su njihove privatne firme i kompanije poslovale sa državom.Državna preduzeća su propadala, a njihove privatne firme su se bogatile i to je bilo očigledno, jer pre nego što su došli na vlast nisu imali ni te količine novca, ni skupe automobile, ni nekretnine, nisu putovali na najskuplje destinacije po svetu. Sa pravom se postavlja pitanje da li je ta imovina stečena na legalan način?Država je ostala devastirana, budžet ispražnjen, tako da kada je SNS 2012. godine preuzela vlast i odgovornost nije bilo para ni za plate i penzije. Nije bilo plata, nije bilo ni penzija, a kamoli za investiranje u našu zemlju. I kada govorimo o rezultatima koji su postignuti u oblasti pravosuđa, naravno da pravimo razliku između stabilnog i sigurnog pravosudnog sistema kakav imamo danas i pravosuđa koje se bezuspešno odupiralo političkim uticajima, kakvu situaciju smo imali do 2012. godine.Sećate godine.Sećate se da smo i ranije govorili o 24 sporne privatizacije i o tome kakve su posledice bile po naše tržište i po naše javne finansije u vreme, recimo, kada je Zoran Živković bio premijer, kada je ministar za privatizaciju bio Aleksandar Vlahović.Daću vam samo jedan primer, ako uzmemo za primer železaru Smederevo, videćemo očiglednu zloupotrebu ako znamo da je prvo potpisano pismo o namerama sa kupcem, pa tek onda pokrenut postupak prodaje. Preduzeće je prodato za oko 20 miliona dolara, iako je njegova vrednost bila procenjena na preko 50 miliona dolara. I na svaku njihovu zloupotrebu Vlada danas, čiju okosnicu čini SNS, odmah može odgovoriti uspehom i rezultatom, pa i u ovom slučaju.Danas Železara doprinosi stabilnosti našeg budžeta, zapošljava više od pet hiljada ljudi, 2016. godine kada je preuzela HBIS grupa investirano je više od 160 miliona evra. To su, dame i gospodo, narodni poslanici, razlike između prošle vlasti do 2012. godine i vlasti koju čini SNS.Logično je da danas SNS.Logično je da danas takvi nekadašnji političari i funkcioneri pokazuju strah, pokazuju uznemirenost kada govorimo, recimo, o Zakonu o poreklu imovine, o kome smo govorili prošle nedelje, koji smo prošle nedelje i usvojili. Upravo oni koji su učestvovali u spornim privatizacijama, u drugim malverzacijama sada kritikuju donošenje takvog zakona i vode prljavu kampanju i protiv Vlade Srbije i protiv predsednika Aleksandra Vučića koji je i dalje odlučan u svojoj odluci da se bori protiv mafije, kriminala i korupcije.Kada govorimo o pravosuđu, naravno da treba da se osvrnemo na rezultate koji su postignuti u toj oblasti, pre svega mislima na načine kojima smo mi obezbedili vladavinu prava u našoj zemlji i što je najvažnije vraćanje ili stvaranje poverenja građana u naš pravosudni sistem.Borba protiv korupcije jeste strateški plan Vlade Srbije. Vlada Srbije godinama unazad predlaže određene mere, kako preventivne, tako i represivne. Narodna Skupština je takođe imala određene ulogu, rekla bih značajnu ulogu, u ovoj borbi protiv korupcije, jer i u prošlom mandatu smo imali dosta izmena i dopuna zakonskih akata, pa smo čak učestvovali u donošenju i nekih novih rešenja koja su se u našem zakonodavstvu javila po prvi put.Mi smo jedini smeli, dakle mislim na SNS koja čini okosnicu Vlade Srbije, jedini smo smeli zahvaljujući Aleksandru Vučiću koji je to pokrenuo i koji kao pravi predsednik države stoji iza državnih organa, da zadamo udarce kriminalcima i mafiji, tajkunima kojima je vlast do 2012. godine ne samo gledala kroz prste, već je sa njima sklapala poslove i štitila ih.Predsednik Skupštine, Vlada Srbije, Narodna skupština, pravosuđe, policija, svi smo na istom zadatku i mi svi treba da radimo zajedno na suzbijanju kriminala i korupcije i samo tada će građani biti sigurni da nema tajkuna koji će biti jači od države i znaće da su zaštićeni. Moći će da veruju svojoj državi.Želim da pohvalim u ovom trenutku sve bezbedonosne strukture koje su se uhvatile u koštac sa organizovanim kriminalom, jer nakon njihove uigrane i dobro koordinisane intervencije, nakon hapšenja Belivuka i kriminalne strukture kojom je on rukovodio, videli smo da su usledile reakcije onog dela opozicije u Srbiji za koju je najočiglednije da su im pohapšeni nekadašnji saradnici.Oni treba da znaju da hapšenje kriminalaca predstavlja posao državnih organa, da više neće biti situacije u Srbiji kao pre 2012. godine kada je država određivala ko se hapsi a ko ne, ko se štiti. Moraju da znaju da nema zaštićenih i da će pred zakonom svi biti isti. Uopšte nije važno da li se radi o Belivuku i toj kriminalnoj organizaciji ili se radi o bilo kojoj drugoj kriminalnoj strukturi. Borba protiv kriminala je jedna i usmerena je na sve oblike i nivoe kriminalnog delovanja.Postavlja delovanja.Postavlja se zaista pitanje – zašto su Dragan Đilas, Marinika Tepić, Vuk Jeremić, Miroslav Aleksić, Boško Obradović odmah reagovali saopštenjima i konferencijama za novinare, pri tome napadajući državu, napadajući Aleksandra Vučića, kako se obračunava sa mafijom i zašto se sada vodi tolika borba protiv kriminala i korupcije?Zašto oni brane te kriminalne strukture? Zašto se ne zalažu za vladavinu prava,

pritisak na državne organe da se povuku, pritisak na nas da o tome ne govorimo, na kraju i na građane da ćute i da budu poslušni? Da li to nama svima pokazuje čime bi se oni služili kada bi došli na vlast?Umesto vlast?Umesto da bar jednoj stvari koju čini predsednik Republike za ovu zemlju, a učinio je mnogo stvari ili da bar jednoj stvari koju čine državni organi čije se zalaganje svakodnevno može videti, da daju podršku da se uključe bar u borbu protiv kriminala i da pomognu, bez obzira na različita politička opredeljenja. Slažem se da svako može imati pravo na svoje mišljenje i da svako može podržavati partiju kojoj želi da daje podršku, ali zarad viših ciljeva, zbog interesa građana mogli su da daju podršku, ali mogli su i da ćute, ali očigledno je da su kriminogeni faktori mnogo jači od svega ostalog.Umesto da konačno urade nešto konstruktivno ti iz takve opozicije, ti samoproklamovani politički lideri, obračunavaju se sa porodicom Aleksandra Vučića i onda se Boško Obradović, pre jedno nedelju dana, pita zašto na njegovu konferenciju nisu došli novinari. Ljude više ne zanima da li ćete u Skupštinu uneti kamen, da li ćete čupati mikrofone, da li ćete nekoga vređati. Ljude ne zanima da li ćete zastavom Srbije da lupate u prozore Narodne skupštine čiji ste poslanik.Ljude više ne zanima šta takvi političari rade, jer kada su građani Srbije, kada je određeni deo građana Srbije njima dao podršku da budu u ovom visokom domu i da u ovoj sali iznose njihove stavove, oni su ih izneverili.Sada je očigledno da iz straha i nervoze kritikuju i napadaju, jer naravno, napad je najbolja odbrana, oni samo glume žrtve pred građanima ne bili se građani sažalili i dali im neki glas.Izbori se dobijaju programom, radom i rezultatima, a ne na suze i na kuknjavu i građani će im to i pokazati na sledećim izborima, ukoliko oni uopšte se budu usudili da na iste i izađu.Borba izađu.Borba protiv kriminala na kojoj insistira predsednik Aleksandar Vučić pokazuje snagu naših državnih organa, pokazuje da ćemo istrajati u tome da nastavimo putem razvoja i stabilnosti i da nikome nećemo dozvoliti da sruši državu i da uništi sve ono što smo dosada postigli i izgradili, a rezultata je, znamo svi jako mnogo. Interes čitavog našeg društva je sprečavanje kriminala i korupcije, jer bi nas to sprečavalo da nastavimo, da napredujemo na svim poljima. Mi ne želimo da se vraćamo u prošlost, u vreme vladavine tajkuna koji su praznili državnu kasu, a punili džepove pojedinaca.Takođe, želim da ukažem i na ozbiljnost pretnji po bezbednost predsednika Aleksandra Vučića, jer to kao da mnogi ne shvataju ozbiljno, kao da su se već navikli da je on dužan da svakog dana trpi napade i da je to već negde postalo normalno.To nije normalno, napad na njega je napad na državu. Sve okolnosti koje se tiču ugrožene bezbednosti predsednika, njegovog prisluškivanja, svakodnevne kriminalizacije njegove porodice, treba ispitati i ja sa ovog mesta želim da kažem da zaista očekujem od državnih organa da tako i bude.Završiću svoje današnje obraćanje porukom da će država istrajati u borbi protiv kriminala i korupcije, jer građani Srbije zaslužuju život u pravnoj državi, u stabilnoj i razvijenoj zemlji, i niko neće moći da stane na put Aleksandru Vučiću da nas u tome vodi. Hvala. Zahvaljujem se ovlašćenoj predstavnici poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu i predsednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Da li još neko od ovlašćenih predstavnika predsednika poslaničkih grupa želi reč?Ukoliko ne, pošto ne vidim nikog u sistemu prelazimo na listu govornika.Reč ima narodni poslanik Samir Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, želim da dam punu podršku u ime naše poslaničke grupe državnom vrhu u beskompromisnoj borbi protiv kriminala i korupcije.To je nešto oko čega nema trulih kompromisa i zaista moramo istrajati do kraja da bi ta borba bila efikasna. Jako je važno što smo počeli da obraćamo pažnju na ljude iz sistema, da se češljaju ljudi iz sistema. Nema organizovanog kriminala i korupcije bez podrške iz sfere iz sfere politike, iz sfere policije, tužilaštva i sudstva. Te trule jabuke moraju da se počiste da bi imali jedno uređeno društvo i da bi država građanke i građani u ovoj borbi bili pobednici.Ono što je jako važno, da iskoristim vaše prisustvo, jeste da uđemo da bi se obračunali sa onim ljudima koji rade protiv interesa građana i države, da vidimo na koji način su oni došli na poziciju. Čuli smo ovde razne spiskove, kako se ljudi preporučuju, nije važno koji je fakultet završio, kakve je ocene imao, već za koga on radi? Da li su određeni kriminalci pravili spiskove ko treba da radi u policiji, u tužilaštvu i u sudstvu?Iz nekih primera koje ja znam iz Sandžaka, iz Novog Pazara, a govorio je i lider naše stranke akademik Muamer Zukorlić, čaršija zna, a ne nadležne službe, koji sudija za kog kriminalca radi, i pozivam nadležne organe da to u potpunosti ispitaju, ali u narednom periodu govorićemo o tome. Znači, imamo situaciju da policija odradi svoj deo posla, a da tužilaštvo neće da to procesuira.Moramo da ispitamo kako su ljudi koji se bore pod znacima navoda protiv kriminala i korupcije, došli do diploma? Ako neko ima lažnu diplomu, ako je završio na sumnjiv način, kako on može suštinski da se bori protiv kriminala i korupcije? Znači, na prvom mestu mora biti stručnost, na drugom mestu mora da bude sve ono što su ustavne kategorije, a ustavna kategorija između ostalog je i procentualna zastupljenost nacionalnih zajednica. Ja zbog građanki i građana, pogotovo u Sandžaku koji žive, želim da kažem da danas kada razgovaramo o ovoj važnoj temi ne vidim predstavnike Bošnjaka u ovoj Skupštini, koji se u Novom Pazaru busaju nekim lažnim patriotizmom, a upravo ovde treba da govorimo, bez strasti i emocija, da moramo da imamo procentualnu zastupljenost nacionalnih zajednica u ovom slučaju Bošnjaka u državnom aparatu.Neprihvatljivo je. Imali smo jedan period kakav smo imali i on nije bio sjajan. Hvala Bogu, sada kompromisom, dogovorom, razgovorom rešavamo otvorena pitanja. Želimo da čestiti i pošteni ljudi koji su pripadnici svih nacionalnih zajednica, budu i u sudstvu i u tužilaštvu i u politici, jer želimo da ovu našu zemlju učinimo suštinski demokratskom. Ne mogu da se složim da u Prekršajnom sudu u Prijepolju od osam sudija, samo jedan bude Bošnjak. Takođe hoću da istaknem da moramo da učinimo sve da se osnovni sud u Tutinu vrati i da građani imaju osnovni sud. Hvala. Iako je današnja tema rasprave izbor sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, ja bih se na samom početku osvrnula i podsetila sve nas na određene ustavne odredbe.Prema Ustavu Republike Srbije, VSS je nezavistan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Visoki savet sudstva bira i razrešava sudije u skladu sa Ustavom i zakonom, a prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju predlaže Narodnoj skupštini članove za izbor sudija. Ova lica biraju se na mandat u trajanju od tri godine.Prioritet je da i ono kao i sva druga lica koja već duže obavljaju sudijsku funkciju, odbrane svoju nezavisnost tako što će suditi savesno sa integritetom u skladu sa pravnim poretkom Republike Srbije. Svako ima pravo na pravično suđenje, što mu je Ustavom zagarantovano. Sud u razumnom roku na nepristrasan način zakonom utvrđen odlučuje o optužbama protiv lica, kao i razlozima zbog kojih je pokrenut postupak.Veoma

Socijaldemokratska partija Srbije upućuje apel svim pravosudnim organima i policiji da spreči curenje informacija u javnosti, a koje se tiču važnih sudskih postupaka. Naime, svedoci smo da različiti tabloidi i mediji stižu do poverljivih informacija koje su zloupotrebljene radi postizanja postizanja senzacionalizma. Oni anatemišu i žrtvu, ali i osumnjičenog unapred ga osuđujući bez okončanog sudskog postupka.Brutalno, jezivo, šokantno su naslovi koje sadrži skoro 50% medijskih objava, govoreći o nasilju. Time nanose ozbiljnu štetu uznemiravanjem javnosti, ali i štetu samom sudskom postupku. Socijalndemokratska partija Srbije snažno podržava i napore Zaštitnika građana da unapredi rad pravosudnih organa i institucija u postupcima u kojima su žrtve maloletnici. Glavni cilj je sprečiti da maloletnici više puta svedoče o istom događaju i time se dodatno traumatizuju. Senzacionalizam nema opravdanja. Hvala.

i gospodo narodni poslanici, uvaženi predstavnici VSS, pre svega drago mi je da ste ponovo ovde i da nakon samo mesec dana ponovo na dnevnom redu imamo izbor sudija, jer zaista mislim da su kadrovska pojačanja u našem pravosuđu neophodna ukoliko želimo da ono bude ažurno i efikasno.Kao što ste rekli, predloženo je više od 30 sudija i poslanička grupa SPS će podržati njihov izbor. Podršku smo već dali na Odboru za pravosuđe, kada sam doduše propustila priliku da vas pitam koliko je bilo ukupno prijavljenih na ovom konkursu.Bilo bi dobro da znamo kakvo je interesovanje, budući da se sećam, da kada je bilo reči o konkursu u Ivanjici, interesovanje nije bilo veliko da su se primali kandidati iz drugih gradova, dok čujem da je u nekim mestima broj prijavljenih znatno veći, odnosno prevazilazi broj slobodnih mesta. Tako da bi bilo dobro, ako budete u prilici, date taj podataka, ali u svakom slučaju pozitivna je vest što će se prijem novih sudija nastaviti. Informisana o konkursima koji su raspisani u u drugim gradovima. Videla sam da je u Zrenjaninu raspisan konkurs za pet novih sudija.U Narodnu skupštinu je stigao Predlog za izbor sudija u Privrednom sudu u Zaječaru i to su zaista dobre vesti, jer mislim da je važno da se poveća broj sudija, jer sudovi su stvarno preopterećeni i česte su primedbe da se prave veliki razmaci između ročišta, da suđenja dugo traju i da se ponekad ne poštuju procesni rokovi i često se za to krive sudije, a zanemaruje se činjenica da broj sudija uglavnom nije adekvatan broju predmeta.Što se tiče kandidata koji se danas biraju, verujem da je Visoki savet sudstva na adekvatan način i ispravno ocenio njihovu stručnost, osposobljenost i dostojnost i da mišljenja koja su priložena kandidaturama predstavljaju iskrenu preporuku.Kada je reč o njihovom radnom iskustva, kao jednom od pokazatelja njihove stručnosti, u biografijama se može videti da je ono veće u odnosu na zakonom postavljen uslov. Čak imamo kandidatkinju koja svoje iskustvo stiče od 1997. godine u sudovima i tužilaštvima.Prošli put kada ste bili ja sam izrazila potrebu da se olakša ta prohodnost u sudovima, kao i u tužilaštvima i da se prosto omogući mlađim kandidatima da lakše napreduje, jer je važno da imamo sudije i tužioce koji su stasavali u vreme novih zakona i koji će možda biti entuzijastičniji u primeni modernih zakonskih rešenja koja imamo.Drugi pokazatelj stručnosti jesu teorijska znanja o kojima bih govorila prosečna ocena sa kojom su kandidati diplomirali, koja opet nije deo biografije, ali ja se svakako nadam da ste i tu činjenicu uzeli u obzir prilikom samog formulisanja formulisanja predloga. Svakako smatram da bi i to trebalo zbog transparentnosti izbornog procesa da bude deo biografije i da taj podatak bude dostupan javnosti, ali svakako moram da istaknem da su svi kandidati tzv. sudijski ispit, položili sa najvišom ocenom.Takođe, ono što bih posebno istakla što je možda interesantno sa aspekta teme o rodnoj ravnopravnosti jeste da od 14 predloženih sudija za Osnovni sud u Kragujevcu, 13 su ženskog pola što znači da će uskoro u Kragujevcu pravda biti u ženskim rukama, što naravno ne sme da bude važno.Važno važno.Važno je da ovu prvu šansu dobiju oni najbolji, najkompetentniji, najvredniji i najdostojniji, jer u javnosti uglavnom kada se govori o potrebi da se nezavisnost sudstva unapređuje, uglavnom se raspravlja o institucionalnoj komponenti nezavisnosti, odnosno da li su te garancije na najbolji mogući način inkorporisane u naš Ustav i razmatra se u kom pravcu bi taj segment trebalo dalje unapređivati.Ali, smatram da je za ostvarenje nezavisnosti, nepristrasnosti suda možda i važnija personalna komponenta koja zavisi upravo od dostojnosti sudija koje će činiti naše pravosuđe. Važno je da tu budu ljudi uzvišenih moralnih osobina i jakog i čvrstog integriteta kojim će odbiti sve uticaje ma od koga oni dolazili, odoleti svim pritiscima, neće pristati ni na kakve podsticaje ma kako primamljivi oni bili, koji će ostati gluvi na molbe, zahteve i druge intervencije. Zato kvalitetne sudije u narodu uglavnom nisu voljene, ali su poštovane.Nažalost, sigurna sam da ima i suprotnih Eto, čitali smo u medijima da je pre, čini mi se, desetak dana jedna sudija uhapšena zbog sumnje da je primala mito i naša država mora da se izbori, ne samo sa korumpiranim političarima, službenicima, policajcima, nego i sa sudijama.Jedan od načina za tu borbu je da se već pri samom izboru vode računa da šansu dobiju one za koje se osnovano može pretpostaviti da neće biti skloni koruptivnim radnjama, da neće dozvoliti da ih bilo ko stavi pod svoju kontrolu, ni politika, ni mafija, ni žena, ni ljubavnica, ni drugovi, ni zakupci, da će biti nezavisni u odnosu na sve osim u odnosu na Ustav i zakon.U nadi da su predloženi kandidati baš takvi, kao što sam rekla, poslanička grupa SPS će podržati njihov izbor, ali ako se tokom naredne tri godine pojave i najmanje naznake da nije tako, ja pozivam Visoki savet sudstva da ne izvrši njihov reizbor. Jer, ne smemo da zaboravimo da je upravo sudstvo ogledalo pravne države. Hvala vam. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Dubravki Kralj.Reč je tražio, verovatno da vam odgovori, Ivan Jovičić, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva.Izvolite. **Ivan Jovičić** Kratko ću probati, da vam ne oduzimam mnogo vremena, da odgovorim na neka od ovih pitanja koje smo dobili od gospođe Kralj.Prvo, veliko je interesovanje, za gotovo svaki sud, kandidata da postanu sudije. Po mom mišljenju mislim da je to opravdano, jer je velika čast i ponos biti sudija u Republici Srbiji.Ne znam tačan podatak o ovih pet sudova, ali recimo da je za Drugi osnovni sud, ovih osam mesta, bilo preko 200 kandidata. Pomenuli ste Ivanjicu, ja sam tada na Odboru za pravosuđe rekao da možda, malo upada u oči, da ni jedan predloženi kandidat, to je prethodni put bilo, nije iz Ivanjice. Ne zato što nije bilo veliko interesovanje, nego zato što sa područja koje pokriva Osnovni sud u Ivanjici, a to je opština Ivanjica i opština Lučani, nije bio ni jedan jedini kandidat. Onda smo birali kandidate koji koji gravitiraju tom mestu, a to su uglavnom bili saradnici iz Osnovnog suda iz Požege.Što se tiče transparentnosti, verujte da postupak koji sprovodi Visoki savet sudstva je veoma transparentan i moram da vam kažem da je naša obaveza da

se primaju pripravnici po konkursu koji raspisuje Ministarstvo pravde, vrlo je bitno da se gleda prosek i dužina studiranja uspeha uspeha na fakultetu. To nije, da kažem, element koji gleda Visoki savet sudstva prilikom prijema kandidata iz prostog razloga što smo u obavezi da gledamo stručnost, osposobljenost i dostojnost koju procenjujemo, odnosno utvrđujemo na bazi ispita koji se polaže, a polažu se dva ispita. Jedan ispit upravo za stručnost. Ima baza podataka sa određenim brojem pitanja koje kandidati, zaokruživanjem tačnog odgovora, dobijaju određeni broj poena, a drugo je osposobljenost koja se praktično ocenjuje kroz zadatak, znači tačno praktični primer kada se vidi da li su oni zaista osposobljeni za obavljanje te funkcije. Dostojnost se pretpostavlja, pribavljamo mišljenje od praktično njihovih kolektiva, odnosno poslodavaca koji dostavljaju mišljenje za kandidate. Kada sve te parametre imamo, komisija koju formira Visoki savet sudstva da predlog kandidata, taj predlog nije odlučujući, ne mora da prođe, jer nas je deset u Visokom savetu sudstva, potrebno je šest glasova.Mi se nadamo da smo ovog puta zaista uradili dobar posao, da svi predloženi kandidati će biti praktično sudije koji će služiti na čast i ponos građanima Republike. Toliko. Zahvaljujem.Nastavljamo.Reč ima narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.

dozvolite na početku da kažem da i sudije, predsednici sudova, hajde da kažemo, spadaju u funkcionere.Kada

jer bogati ljudi ne razvijaju demokratiju, bar je to poznato, pogotovo ako su svoje bogatstvo stekli za vreme vršenja određene funkcije, kao što smo imali sada situaciju kod gospodina Đilasa za vreme funkcije, 619 miliona miliona evra.„Demokratija je kada časni ljudi vladaju, a ne imućni“, to je rekao Aristotel još. Ovo je citat Aristotela. Ne moraju biti bogati, međutim, često mi u praksi postupamo drugačije.Kada su u pitanju sudije koje se prvi put biraju na ovu sudijsku funkciju, po onome što smo mi dobili ovde iz biografija, može se zaključiti da svi kandidati ispunjavaju kriterijume i merila za ocenu i izbor sudija. Kao što ste vi rekli, gospodine Jovičiću, stručnost, obučenost i dostojnost.Kada je u pitanju dostojnost, u pitanju je i lik sudije, ličnost. Kao što je u pitanju i moralna ličnost profesora u osnovnoj, srednjoj školi i na univerzitetu, tako isto i moralna ličnost jednog sudije, a da ne prenosimo na ostale funkcionere.Kada sam gledao ovo, baš zbog ovih sudija koji prvi put stupaju na

a vi ćete potvrditi pošto pratite to, nisu se pridržavali niti stručnosti, niti obučenosti, niti dostojnosti. Oni su se najviše pridržavali samo jednog kriterijuma i to jeste stranačka pripadnost, tj. pripadnost Demokratskoj stranci.Nemam vremena da analiziram svaki pojedini slučaj, ali mogu vam sad nabrajati biografije sudija koji su se prvi put birali na sudijsku funkciju od 2008. godine kada je provođena reforma sudstva za vreme Đilasove vlasti, Tadićeve itd, gde su u osnovne biografije stavljali pripadnost Demokratskoj stranci. Mi smo to analizirali, kako znate, u jednom od prošlih mandata Skupština.Baš zbog toga o čemu sam sad rekao, vi to vrlo dobro znate, otpustili su 827 sudija i 200 tužilaca i zamenika tužilaca i zamenili, o čemu je i moj prethodnik govorio, gospodin, mislim da se Samir zove, stranačkim jurišnicima. Neki su se izabrali koji nikada nisu bili na funkciji za sudije, npr. šef Kancelarije Borisa Tadića. Vi to vrlo dobro znate, neću da mu ime spominjem, ali znate o kome se radi. Da ne govorim o mnogim drugima. I ne samo to, po rodbinskoj liniji da ne govorim. Nata Mesarović je bila rođaka Borisa Tadića.Da ne ulazim u generalogije, ja sam inače profesor istorijskih nauka, generalogija mi je struka pored ostalih, pa volim malo u generalogiju da zađem itd.E sada, sada, baš zbog toga, ove stručnosti, obučenosti, dostojnosti i zamene ovih 827 sudija i 200 tužilaca, sudstvo nam je bilo najgore u Evropi. To nije moja ocena, ocena evropskih zvaničnika i vi to vrlo dobro znate. To mora gospodin Tadić, Jeremić i Đilas da znaju. Tako su provodili reformu sudstva od 2008. do do 2012. godine.Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici, gospodo iz pravosuđa, takve nepravde jedan broj sudija nije mogao izdržati, vi to vrlo dobro znate. Sindikat sudija podnosio je izveštaj o tome. Zato je pet sudija, gospodin Đilas mora da zna jer je bio funkcioner, za vreme njegove vlasti izvršilo samoubistvo. Je li tako, gospodine Jovičiću?

Dovodili su, neću da govorim koje jer je moj prethodnik o tome govorio.Ono što je sigurnosti, gospodo iz Visokog saveta sudstva, po čemu će bivši režim ostati upamćen u istoriji čovečanstva i u istoriji sudstva sveta, jeste da su izabrali mrtvog sudija Ljubišu Đurića iz Požege za sudiju. Je li tako, gospodine Jovičiću? Dabome da jeste.Nadalje, Nata Mesarović je izjavila da je utrošila 200 časova na razgovore sa sudcima. Ovo radi ovih novoizabranih sudija koji će da vide o čemu se radi. Znači, mesec dana. Postavlja se pitanje kako je sa mrtvim sudijom obavila razgovor?Nadalje, izabrali su za sutkinju Sonju Brkić, koja je istovremeno, to vi znate vrlo dobro, kao i ja, vršila dužnost sudije Vrhovnog suda i predsednice Republičke izborne komisije, što je zakonima o sudijama zabranjeno. Gospodo sudije, vi to morate znate, koji prvi put stupate na dužnost, radi budućnosti. Međutim, nije problem samo što je izabrana, nego što je oštetila budžet Republike Srbije za 2.673.000 dinara. Nije joj palo na pamet da vrati te pare, iako je bila upozoravana.Uvaženi narodni poslanici, poštovana potpredsednice Narodne skupštine, u izveštaju Evropske komisije za 2010. godinu doslovno stoji, citiram Reforme sudstva koje provodi vlast, dakle, Đilasova, Tadića i Jeremića, u Srbiji predstavlja posebnu zabrinutost. Reforme sudstva u Srbiji koje provodi vlast bile su kao najgora moguća stvar. Završen citat iz knjige „Reforme pravosuđa u Srbiji 2008/2012“, strana 96 i beogradska Politika je to ponovila 7. jula 2012. godine, što je vrlo bitno još da kažem.Na kraju, gospodine Jovičiću, 2008. godine, pre reforme podatak, Đilas, Jeremić i Tadić, bilo je 780.000 nerešenih predmeta. U 2012. godini, kada je reforma tobože završena, kada su oterali sudije, više od tri miliona, gle čuda! Umesto da su smanjili, oni su povećali duplo nerešenih problema. Kada je za ministra došao gospodin Selaković, da kažem 2019. godine, taj broj je prepolovljen na milion i 500 hiljada. Tako je radila bivša vlast, a tako radi sadašnja vlast, odnosno sudstvo. Da je ono napredovalo, ali ne kažem da je idealno, ali preokret je vidan i nastavljen sve do današnjih dana.Ono što je jako bitno da kažem, to je da sudije i tužioci, žao nam je što danas ne možemo o tužilaštvu da govorimo, moraju da prate posebno nas funkcionere kako se ponašamo, da li mi govorimo određene laži ili ne, jer to često završi kod suda. Kada su političari u pitanju, dozvolite da kažem da je pet ministara bivše vlasti vlasti pritvoreno bilo i sudski gonjeno. Da ih sada ne nabrajam, počevši od Saše Dragina, Olivera Dulića, Milosavljević Slobodana, Jasne Marić itd, da ih dalje ne nabrajam. Vrlo je bitna ona dostojnost o kojoj ste vi govorili i karakterne osobine sudije.Kada su laži u pitanju, ja ću vam sada citirati određene laži, da sudije vide, jer će procesi možda doći pred sud, kako se laže i zbog čega se laže. Kao ljudi od politike i narodni poslanici, mi moramo govoriti istinu u ovom visokom domu i boriti sa za istinu, kao i sudije. Ja ću ovde spomenuti bivšeg narodnog poslanika, gospođu Mariniku Tepić, inače političkog električnog zeca Dragana Đilasa, šta je slagala. Citiraću, neću napamet nikad da govorim, nego hoću da propratim izvorima. Slagala je građane Republike Srbije da se na farmi vojne ustanove Morović, na domak Šida, nalazi tajna državna plantaža marihuane.Kada su gospoda novinari otišli i obišli vojne objekte u Moroviću našli su samo piliće,

i Goran Ješić, naši politički protivnici, i to najveći politički protivnici su rekli da je tamo vojna farma koka nosilja, tovnih pilića i jaja koje postoje 40 godina.Zašto

je tzv. aferu „Krušik“ i time svojim lažima nanela nenadoknadivu štetu našoj namenskoj industriji, a time sistematski radi protiv državnih interesa i ekonomskih naše zemlje, jer smo izgubili posao, otišao je jednoj susednoj zemlji.Marinika Tepić, električni i politički zec Dragana Đilasa, svakodnevno nastavlja da lansira laži. Sve te laži, kako vidite, zatrpavaju novim lažima i aferama i tako se vrti u krug. Ja ću vas podsetiti, neke su, ja verujem i do sudskog procesa laži dospele. Setite se njihovih laži o „Jovanjici“ ili „Franšu“. Kako je to završilo? Setite se njihovih laži o stotinama mrtvih koje plutaju po Obrenovcu. Čak je i Svetska banka to negirala. Setite se lažnih otmica novinara koje su pokušali sami da isceniraju i Marinika Tepić i Dragan Đilas.Setite se lažnih pretnji smrću koju su sami iscenirali i po pločnicima ispisivali. Setite se laži na račun Aleksandra Vučića prilikom posete Abu Dabiju decembra 2008. godine, kada je spavao u najskupljem hotelu, gde noćenje navodno košta 10.000 evra. Istina je bila da Aleksandar Vučić nije odseo u tom hotelu i da i da ni dinar nije koštao državu Srbiju taj njegov boravak. Gle čuda, Đilas se izvinio da je rekao laž, ali ta objava bila je u jednom listu koju je primetilo možda pet ljudi.Marinika Tepić napada stalno Krizni štab, pa je tako podnela i krivičnu prijavu protiv Kriznog štaba. Doći će verovatno do suda taj proces. Objavili su sliku našminkane inostrane manekenke kao žrtvu policije u protestima. Da li je tako ili ne, gospodo narodni poslanici? Lagali su da je umro mladić prebijen na protestima. Da li je tačno ili ne? Slagali su i ona i Đilas da je vlast slala elitne padobrance na učesnike demonstracija u Nišu. Da li je tačno, narodni poslanici, ili nije?Slagali su i jedno i drugo da je smrt oca ministra policije dr Nebojše Stefanovića lažirana. Da li je tačno da su slagali?

kinesku vakcinu koju niko neće u Evropi?“, završen citat, 17. avgusta 2020. godine. A videli ste, evo, susedi naši, komšije i braća Mađari su primili tu vakcinu. Da ne govorim šta je o njoj rekao Nikola Jovanović, njezin saborac, to se vrlo dobro zna.Kada sam već na njima, dozvolite da još kažem nekoliko rečenica, što će zadiviti verovatno, da vidite kakve se laži serviraju svakog dana, ne samo narodne poslanike i uvrede, nego i građane Republike Srbije.Dragan Srbije.Dragan Đilas stalno vređa predsednika Republike. Ja ne pričam napamet kao on. Tako je 5. maja 2020. godine u emisiji na televiziji N1 rekao, citiram: „Vučiću, ti si lud“, završen citat. Na pitanje novinarke Žakline Tatalović, citiram: „Hoćete li prestati to?“, završen citat, znate li šta je Đilas odgovorio? Odgovorio je, citiram: „Pojačaću to“ i ponovio nekoliko puta. Da li možete verovati da je to izgovorio Dragan Đilas, poštovani građani Srbije?Da li smo mi ikada izgovorili to našim političkim protivnicima? I oni, gle čuda, optužuju nas da mi vređamo njih, kada im citiramo ono što oni govore nama. To je zamena teza, građani to vrlo dobro znaju. Da je Đilas zaista dotakao dno kace dokazuje i to da je 20. januara gospodnje 2018. godine, samo zato što je Aleksandar Vučić otišao na Kosovo i Metohiju, razgovarao sa Srbima i nosio pomoć, rekao, citiram:

Ta karta stajala je na ekranu skoro pola sata, što znači da nije reč o tehničkoj greški. Da li smo se možda upitali da Jugoslav Ćosić nije opravdavao onih 39.000 evra koje je dobio iz Prištine?

„Treba da budeš lud da srušiš autobusku stanicu i prebaciš saobraćaj na privremenu stanicu“, završen citat. I stalno napadaju „Beograd na vodi“, ponos Srbije i građana Beograda i građana Srbije. Stalno spominju dve protivzakonito kuće kuće koje su bile izgrađene. Ne kažu da je protivzakonito i ona druga izgrađena. Moram da vam kažem, pošto sam ja živeo i u komunističkom sistemu, da smo mi gradili ovako nudili cenu, nije hteo, nema sudskog procesa, država mora da gradi, rušili smo i platili to što je bilo. Tako smo radili u bivšem sistemu.Đilas nastavlja i dalje sa vređanjem predsednika, pa 16. aprila 2020. godine kaže: „Vučić ima mentalnih problema. Ima neke poremećaje. Sram te bilo, Aleksandre Vučiću! Vučiću, ti si lud čovek“, završen citat. Pa jeste li čuli prekjuče nekog novinara Stupara da je to isto ponovio na N1?

E to, gospodo sudije koje se prvi put birate na sudijsku funkciju, treba da pratite i moral nas političara, a mi kao političari moramo biti časni ljudi i izboriti se za istinu u ovom visokom domu, jer istina mora da bude iznad svega.A

Znate li zašto Đilas govori to svakodnevno? Zato što Vučić nije pokrao 619 miliona evra kao Đilas. Zato mu to govori. Zato što mu nema brat 28 stanova i druge nepokretne imovine, kao što njegov ima. Đilas je 13. maja 2018. 2018. godine uvredio Aleksandra Vučića i državu Srbiju i rekao da je on fašista i država Srbija da je fašistička i kaže ovako, citiram: „Dan kada pobedimo ovu vlast slavićemo kao još jedan dan pobede nad fašizmom“, završen citat.Da li možete, poštovani i uvaženi narodni poslanici, verovati da to govori jedan narodni poslanik? Gospodin Đilas je juče izjavio da će ići na ulice ako se u uslovima u dijalogu ne udovolji. Poštovani građani Srbije, on to često često govori. Znate li zašto govori? Pa zato što je on to radio već. Kada? Petog oktobra. Postoje slike tačno, direktno gde je isto radio. Da je to on radio i isti ljudi, ja ću vam sada citirati šefa kabineta Bila Klintona od 1994. do 1997. godine, Leona Panetu, koji tvrdi da je američka privatna organizacija potrošila 40 miliona dolara na podršku Miloševićevoj opoziciji, nezavisnim medijima, građanskim organizacijama. „Operacija u Srbiji 2000. godine bila je uspešan slučaj mešanja nas u izbore“, završen citat, Džon Šifer, oficir CIA za ćeliju Srbije. I nastavlja dalje, radi ovoga što Đilas namerava da će sutra raditi.Gospodin Džon Šifer oficir CIA za ćeliju Srbiju kaže - najveći model poslovanja jeste bio predaja novca u u kešu liderima opozicije van granice države Srbije, završen citat. I nastavlja dalje, citira - ovo je jako važno, zato što ponovo poziva na ulice, obučeno je, citiram - 15 hiljada kojima je dodeljen da budu na biračkim mestima. Molim za malo tišine jer neki su bili učesnici ovih događaja pa se ljute, verovatno. Paralelnim brojanjem glasova, dakle, zadatak da budu na biračkim mestima, paralelnim brojanjem glasova utvrđeno je navodno krađa glasova i izbile su masovne demonstracije, završen citat. Evo, gospodin šef CIA za ćeliju Srbiju ćeliju Srbiju priznaje šta je bio 5. oktobar.Uvaženi građani Republike Srbije vi to dobro znate. Peti oktobar je bio najgori je bio najgori datum u istoriji jedan od dva najgora datuma u istoriji parlamentarizma u Srbiji. Ubijena je demokratija tada, jer gospodin Koštunica nije pobedio, kako ste videli, a gospodin Milošević nije izgubio, jer drugog kruga izbora nije bilo. I operacija je uspela. Istu operaciju preko Dragana Đilasa, isti ljudi to pokušavaju ovih dana, potpomognuti sa istim elementima izvana, da ne govorim imena, mogu ja i o imenima nije problem danas. Isti ljudi, ista meta, isto ostojanje. to Dragan Šutanovac radi danas.Balša Božović koji je narodni poslanik, da li znate, vi gospodine Jovičiću ko je Balša Božović? Pa, on je najveći lažov na na Balkanu. Proglasila ga Evropska komisija, kaže, citiram - najveći lažov, nisu mediji, Balša Božović koji širi neistine u Srbiji, završen citat. Taj isti Balša Božović optužuje nas i državu Srbiju da širimo nekakav srpski svet na nivou Balkana i Evrope. Pa, to je radio i 1990. godine, to je radio taj Balša Božović 1990. godine. On meni poručuje da će se protiv Atlagića boriti. Dabome da ću se boriti protiv lažova, pa to sam radio 1990. godine, po to sam radio 1971. godine protiv nacionalizma čak 1971. godine student u to vreme. Pa, to sam radio u Hrvatskom saboru 1990. godine upozoravajući, a ovo je jako bitno, tada Franju Tuđmana, da mu nikada neću izgovoriti reč - pučanstvo u Hrvatskom saboru, nego naravno da nemam problem da Hrvati to kažu, kao što ovde nikada neću izgovoriti reč Albanac nego Šiptar, a drago mi je da svaki Šiptar ovde izgovori reč Albanac. Tamo su me pokušali učiti srpski jezik, isterali su iz Crne Gore, pokušavaju ovde i u srpskom parlamentu. E, nećete gospodo.Dobio gospodo.Dobio sam tužbu od nekakve CRTA nevladine organizacije koja se finansira od Vuka Jeremića i drugih da trebam maltene biti kažnjen a držaću im, evo pozivam, poslanike predavanja na Administrativnom odboru kada budem branio se tamo. Pa, želeli li to ukinuti srpski jezik? Meni je drago kad Mađara, braća Mađari govore svoj mađarski jezik ovde, Šiptari svoj kad govore. Neka nazivaju kako hoće premda je on i službeno bio i šiptarski i arnautski i tako dalje i neka nazove kako god hoće. To je njihov problem, ali ću im držati šta je istorijska istina. I to mi drži lekcije devojka 19 godina, koja kaže da dobro roni. Pa, neka malo zaroni u arhive i u biblioteke. Narodni poslanici nevladine organizacije moraju biti časne, bre. Pa, mi moramo doneti zakon o nevladinim organizacijama u ovom Visokom domu. Ne mogu se pljuvati narodni poslanici.Juče je Đilasov list „Danas“ objavio neistine o ovom Visokom domu da su poslanici SNS napustili ovaj Visoki dom, što je neistina i laž. Svaki dan, svaki puta u ovom Visokom domu laži ću dokazivati. To sam se zakleo još dok sam student bio, ne samo njemu, nego svakom onom ko laži izgovara. Ja sam u prvom redu profesor, profesor mora biti častan čovek, mora biti ličnost, ali to mora biti sudac. Ali to mora biti i političar. Političari moju biti ono što je rekao Aristotel - časni ljudi, a ne bogati. Demokratija se ne gradi gospodo bogatstvom nego čašću i poštenjem.Uvaženi Jovičiću poštujući Vas i uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Orliću, izvinjavam se što sam malo više uzeo reči, ali nešto verovatno u meni stoji da moram ovo da kažem, radi istine i pravde. Zakleli smo se ovde i ja i Dragan Đilas dok je bio ovde, ja i Balša Božović dok je ovde bio, da ćemo istinu govoriti. To stoji u zakletvi narodnih poslanika.Osim toga, političari moraju biti časni ljudi. Ove laži svakodnevne, ove uvrede, pa govore da mi jezik mržnje širimo. Nikada, nikada uvredio narodnog poslanika nisam. Pokušavali su montirati, svaki dan montiraju. Znate šta su mi, pokušali meni lično montirati, obično se ne osvrćem, da sam vređao nekog glumca, nikada ga spomenuo ovde nisam. Nego je on meni rekao, citiram - jadna je Srbija gde Atlagić bude usmeravao društvene odnose. Znate šta sam ja napravio, poštovani građani, samo ime promenio – jadan je država gde će taj glumac usmeravati. I, on proglasi napad na sebe, zamena teza, umesto on na mene. Kada sam citirao da je Gaga Antonijević rekao da je koruptiran, rekao da je koruptiran, on kaže da sam ja sramota Srbije. On je, bre, sramota Srbije, neka dođe u Trebinje i u Hercegovinu, pa neka kaže istinu kada kaže – moja Hercegovina. Neka se pojavi dole, neka prošeta ulicama grada.Izvinjavam se, malo sam pod emocijama, a to znači da profesor mora biti i emotivan, a i sudije, jer moraju govoriti istinu i zalagati se za istinu. Hvala lepo.

neke postupke protiv njega hoće da pokrene neka CRTA ili kako ste već imenovali ljude koji su tu radili. Suština je u odnosu tih ljudi prema onim pitanjima koje vi smatrate važnim.Njihovi su pogledi potpuno drugačiji. Njihov odnos prema različitim nacionalnim pitanjima mislim da se najbolje vidi u saopštenju koje su dali pre nekoliko dana gde zvanično kažu da je njima, znate, bilo neprijatno kada je Aleksandar Martinović ovde govorio o srpskim žrtvama. Njima je velika neprijatnost da se o tome govori, da se za to zna, a najveća neprijatnost im je bio dug i glasan aplauz koji je dobio, koji je zaslužio Aleksandar Martinović tom prilikom. U istom tekstu kažu da im je bilo neprijatno dok su slušali dug i glasan aplauz koji je dobio Gaga Antonijević zbog toga što je došao ovde i zbog toga što je izgleda pre svega, a u tome je problem, film poput „Dare iz Jasenovca“ snimljen, što se to dogodilo sada i što cela Srbija zna da iza tog projekta lično stajao predsednik Republike, Aleksandar Vučić. To su pokazatelji njihovog odnosa prema tim važnim nacionalnim pitanjima.Kada takvi ljudi imaju neku zamerku na vaš rad ili rad bilo koga drugog, mislim da ni za koga od nas u stvari nije loše. A prema svojim zakletvama koje daju kao narodni poslanici, svako ima neki svoj odnos i pokazuje taj odnos. Ovi bivši narodni poslanici iz nekadašnjeg režima, pokazali su svoj odnos prema toj zakletvi i ovoj Skupštini svojim pokušajima da ovu Skupštinu ponovo zapale. Mislim da to dovoljno govori o svakome.Sledeći

Visokog saveta sudstva, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša i to je najlepši grad u Srbiji.

kao prvo podržati napore i našeg predsednika i našeg pravosudnog sistema u borbi protiv kriminala i korupcije, da svi oni koji su radili loše stvari da za to moraju odgovarati.Prvenstveno za izbor ovih novih sudija, normalno, struka je odradila svoje, oni su tu sada u ime pravosuđa, da ih Skupština podrži, ali hteo sam da kažem nešto o problemima tih malih opština koje su nekada imale osnovne sudove, pa su imali sudske jedinice, pa su imali sudeće dane, a sada nemamo nijednu do tih stvari.Konkretno, jedna takva opština je opština Svrljig, takva opština je Bela Palanka, Merošina i veći broj opština na jugoistoku Srbije, a i u celoj Srbiji ima takvih opština gde nema mogućnosti da ljudi koji žive u ruralnim područjima, poljoprivredni proizvođači, seljaci i oni ljudi koji imaju problema sa ostavinom, sa nasleđem, mogu da kažem da su te opštine mahom stare opštine. gde ima veliki broj starih ljudi, gde oni svoju imovinu treba da ostave svojim naslednicima.Suština svega jeste da pošto nemamo ni sudećih dana u takvim opštinama ti naši ljudi nemaju konkretno ni prevoz od tih sela do centara u tim opštinama, a kamoli do Niša gde je centar. Oni imaju velike probleme. Ne odu na vreme, prave velike troškove i dolazimo do toga da oni nemaju mogućnost da ostvare svoja zakonska prava i ustavom definisana prava.Prema tome, ja bih vas zamolio da u okviru svojih nadležnosti, ja sam o tome govorio ranije, da se makar u tim opštinama obezbede sudeći dani da sudije mogu da dođu iz Niša do Svrljiga, to je dvadesetak minuta, da na taj način mogu da pomognu našim sugrađanima. Tu konkretno mislim na Svrljig, a to znači i za ostale opštine gde nema ni osnovnog suda, ni sudećih dana, a nema ni sudskih jedinica.To je neophodno, jer da bismo mogli da budemo svi isti treba da imamo ista prava i iste mogućnosti, a ovo je jedna od obaveza da onaj ko ima neki problem to ostvari preko suda, a ako ne može kod nas u Svrljigu tada mora da ode do Niša. To je stvarno veliki trošak.Situacija je teška. U našim sredinama velika potreba da se tim ljudima to omogući, da sudije iz Niša dođu određenim danima u te opštine, u te prostorijama, da mogu da rade poslove.Inače, sada konkretno kod nas ima samo jedan radnik koji radi overe, koji radi prijem materijala i arhiva. To je nešto što je za sve nas tamo bitno.Sa ovog mesta ja bih, pozvao i vas da u okviru svojih nadležnosti zajedno sa vašim kolegama da se nađe mogućnost sa Ministarstvom pravde, da se iznađe mogućnost da se u takvim sredinama obezbede sudeći dani, da svi ti naši ljudi imaju ista prava i iste mogućnosti i da se ne prave troškovi, a tamo je ionako teška situacija.Još jednom, ja ću kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke i kao poslanik podržati predloge ovih sudija, glasaću za to, zato što je to ispravno.S druge strane, pozivam vas, još jednom, da u okviru svojih nadležnosti zajedno sa Ministarstvom pravde obezbedite, zajedno sa predsednikom suda u Nišu, koji ima želju, ali treba mu neka formalna stvar, da mogu da obezbede sudijama da dolaze u te male sredine i da mogu